Уважаема госпожо Председател, първо искам да направя процедурно предложение: на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъде гласуван допуск до заседанието на Народно събрание за лицето Галин Николов – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

на 25 януари 2019 г., приет на първо гласуване на 8 февруари 2019 г. Проект – второ гласуване. „Закон за изменение и допълнение на Закона за водите“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

Постъпило е предложение от народните представители Йордан Апостолов и Борис Ячев. Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън

предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън обхвата на приетия на първо гласуване Законопроект.

Водоползвателите – титуляри на разрешителни за водовземане по чл. 44 за аквакултури и свързаните с тях дейности, не са задължени да измерват изземваните и използваните води, като ги отчитат въз основа на обема, посочен в издаденото разрешително.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ Откривам разискванията. Има ли изказвания? Заповядайте, господин Апостолов. Уважаема госпожо Председател, колеги! Както чухте преди малко, председателят на Комисията не допусна това наше предложение

това да бъде така, макар че можем да посочим много примери, когато в определени комисии, а и тук, в залата, за съжаление, отсъства госпожа Караянчева, да ѝ напомня точно по кой закон тук, в залата, беше допуснато и беше гласувано точно такова допускане, което беше извън обхвата на чл. 84. Така че, колеги, нека не се крием само зад Правилника и да не го използваме като индулгенция, когато не искаме да допуснем нещо и то да стане достояние на хората, да не се разглежда. Ще представя накратко това, което искахме

тази трибуна бих искал да заявя категорично, че: да, ние сме лобисти. Ние сме лобисти за българския национален интерес. Ще обясня защо. защо. С този текст от последните дни на кабинета на Станишев през 2009 г. под натиска на американското посолство и лично на госпожа Кондолиза Райз, компанията „Адвент“, стопанисвала тогава това находище, има поставено задължително условие – не молба, условие, тъй като моят покоен приятел Димчо Михалевски е присъствал на този разговор,

която вече има такъв монопол върху находището, за повече от 120 милиона, на белгийска, нова компания, която и в момента стопанисва находището. Давайки тези права с промените от 2009 г., уважаеми колеги, от Вас, които не знаят, ние казваме следното: 103 милиона литра – това е 24-часовият капацитет на седемте извора в цялото девинско находище, 103 милиона литра се изливат в реката, а само 200 кубични метра на денонощие, за които се плаща таксата, се употребяват от компанията за бутилиране на води. води. Ето го къде е националният интерес. Вместо това находище да има още един или няколко концесионера, които да бутилират минерална вода, да водят бизнес, организират работни места и да заплащат концесионни възнаграждения на държавата, се оказва, че предходно Народно събрание през 2009 г. е дало тези права в разрез с националния интерес и в пълна защита на личните интереси на определена американска компания.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колега Апостолов, смятам, че Вие не изложихте в пълнота аргументите за това предложение, обяснихте само каква е била ситуацията към 2009 г., когато е приета тази промяна,

тогава е бил подкрепен от парламентаристи от различни парламентарни групи. Беше редно тук да обясните характера на този текст и инициативата за изменението, а не само да се впускате в първоначално приетата промяна през 2009 а. Благодаря.

Благодаря Ви, колега Митев, че чрез тези прийоми, които всички ползват в това Народно събрание, ще имам възможност да доизложа тезата си заради ограниченото време. Да, наистина през 2014 г. с пълната подкрепа и на депутати на БСП и с едно 40-минутно изказване в Комисията на госпожа Василева от ГЕРБ същият този текст е бил внесен – точно идентичен с това, което ние внасяме: едно водовземно съоръжение на един концесионер подкрепен. Ето го протокола от заседанието на Комисията с изказването от две страници на госпожа Василева. (Показва документа.) Аз не разбирам, колеги, какво се промени след този консенсус от 2014 г., че сега в 2019-а отхвърляте внасянето и приемането на тези изменения? Защото те през 2014 г. са приети единодушно и от представителите на БСП, и от ГЕРБ в Комисия, минали са на първо четене. Вследствие на това, че след няколко седмици пада правителството, този текст е попаднал в забвение. И с това ще завърша. В момента някои хора не се усещат, че има пълни противоречия и в чл. 45 от Закона за водите, където се казва, че само един концесионер може да бъде на едно водовземно съоръжение. Това означава, че в бързината, когато е променян този текст през 2009 г., никой не се е сетил да промени и чл. 45 от Закона за водите, и в момента ние имаме противоречие между два текста от Закона – чл. 45 казва: на един водоизточник един концесионер, а чл. 47 казва: на едно находище един концесионер. Благодаря, това е много качествено законодателство, правено в последния момент! Благодаря Ви. Има ли други изказвания? Доктор Чакъров, заповядайте – имате думата.

на практика, даже и след последните консултации, които са направени с представители на Министерството на околната среда и водите, няма съществени промени. Отпаднали са предложенията, за които преди малко колегата

Тук трябва да има едно много сериозно обществено обсъждане, трябва да се разглеждат всички аспекти. Нека да бъде разгледан по подобаващ начин, защото ние наистина трябва да защитим националния интерес. Това трябва да премине през едно сериозно обществено обсъждане и всички заинтересовани страни да изразят своите позиции, и тук ние, законодателите, да поемем своята отговорност това да бъде направено по най-добрия начин. Позволявам си да кажа, че текстовете в този законопроект и конкретно този е само козметично променен и не е променен по същество. Той продължава да е в противоречие с Рамковата директива за водите,

като неоснователно, с оглед на изискванията на Рамковата директива за водите, европейското и българското законодателство, защото не се осигурява еднаква правна рамка за всички икономически сектори при използването на водите за стопански цели. Изключително притеснителен прецедент е, че един толкова спорен по своята същност Законопроект

Освен това тук това вече е тяхно право – да бъдат или да не бъдат е решението на голяма част от опозицията, и те не са в залата, а нашата идея е наистина да има по-широка рамка за обсъждане на този законопроект. Ние се притесняваме, че с текстовете, които ще бъдат разгледани и приети на второ четене, от страна на Европейската комисия ще стартира, имаме сериозни опасения, наказателна процедура за нашата страна. Не бихме искали да бъде допуснато и ако се стигне до това кой поема отговорността за следващия въпрос, на който трябва да имаме отговор още отсега. С предлаганите промени се открива открива една сериозна опция другите субекти, които ползват води или водната услуга за стопански цели, и в такъв аспект кой може да гарантира, че и ползвателите –

законодателството и Рамковата директива за водите е посочено, и е в разрез с позициите, които там са представени и разгледани. С оглед на това предлагам за последно добре да прецизираме тези текстове, за да не влезе в колизия с действащите рамкови директиви на европейското и нашето законодателство.

Уважаеми колега, Вие сте прав. Няма как, когато човек е прав, да не го призная, и аз го признавам от тази трибуна. Наистина е време да се обсъжда и ние затова отворихме този прозорец. На нас ни беше ясно, че това няма да се приеме. се приеме. Още в началото – на 15 февруари, когато го внесохме, аз заявих на моите колеги, че това няма да бъде допуснато за гледане от колегите от ГЕРБ, и това се случи. Но не сте прав в друго – искам да Ви кажа, че в Директивата 2009/54/ЕО, както и при много други директиви, има сгрешен превод на думичките „находище“ и „водоизточник“. А това го има на много места при транспониране на директивите с българския език. Именно поради тази неточност в Директивата

визирайки термините „находище“, „водоизточник“ или „водовземно съоръжение“… Смея да твърдя, че разбирам тези понятия, тъй като съм се занимавал в практиката си много дълго време с извършване на сондажна дейност и много добре ми е известно какво значи извор, водовземно съоръжение, водоизточник и находище, така че за първата част Вие сте прав. Открехнахме вратата, хайде оттук нататък да видим, когато бъдат внесени по надлежния ред, къде ще се прояви лобизмът?! Благодаря Ви, господин Апостолов. Има ли втора реплика? Няма. Заповядайте за дуплика, Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги дами и господа народни представители! Изложих аргументи и е добре, че те се споделят и от Вас, господин Апостолов. По отношение на Директивата ще призная, че не съм се задълбочил относно превода – аз и моите експерти, че и компетентните субекти, които имат отношение към казуса. Ще проверя начина, по който това е и дефинирано, но във всички случаи в момента с Рамковата директива, продължавам да поддържам становището си, има много сериозно разминаване и това едва ли трябва да се допусне. Бих искал да кажа, в качеството ми и на бивш министър на околната среда и водите, още оттогава се правеха опити тези измервателни съоръжения да не бъдат поставени и се търсеха какви ли не поводи и доводи. Едва ли е необходимо сега, с оглед на рисковете, които изложих преди малко, да бъдат разгледани такива явни, открити, лобистки текстове. Държа да го кажа тук от най-високата трибуна на Народното събрание, защото ние трябва да бъдем абсолютно коректни и да има равнопоставеност между всички икономически субекти. Това е нашата визия, а когато внесете съответните предложения, аз Ви уверявам, че нашата група – парламентарната група на ДПС, ще има изключително сериозна, принципна позиция, с оглед защитата на националния интерес. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Чакъров. Има ли други изказвания?

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1 по вносител, който става § 2: „§ 2. В чл. 194 се правят следните изменения: „1. В ал. 1, т. 3, буква „в“ думите „пасищно отглеждане на селскостопански животни и аквакултури в съоръжения“ се заменят с „и пасищно отглеждане на селскостопански животни“.

Благодаря Ви. Има ли реплики към изказването и предложението на госпожа Танева? Няма. Има ли други изказвания? други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване първо редакционното предложение на госпожа Танева, което току-що беше представено, за заличаване

редакцията на Комисията за § 1, който става § 2, с направената редакционна поправка.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3: „§ 3. В чл. 194а се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 накрая се добавя „с изключение на случаите по ал. 5“. 5“. 2. Създават се ал. 5 и 6: „(5) Не е задължително монтирането на измервателни устройства по ал. 1 при водовземане от повърхностен воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности, когато е налице поне едно от следните условия: условия: 1. водите се връщат в същия речен басейн; 2. с акт на контролиращия орган е установена техническа невъзможност за монтиране, поддръжка или контрол на измервателно устройство.

по този начин изправихме една неправда, изправихме един сериозен пропуск в законодателството, който пречеше на бизнеса независимо дали отглежда риба по какъв начин – във външни водоеми или в проточни такива. Към този момент текстът гласеше, че те трябва да имат монтирани водоизмервателни съоръжения, и то на входа и на изхода, което означава, че при прилив на реката водоизмервателното съоръжение просто ще бъде отнесено, а едно такова съоръжение е в рамките между 5 и 10 хил. лв., в зависимост от кубатурата, която то трябва да мери. Радвам се, че се намери консенсус сред всички в Комисията, за да бъде подкрепен браншът, да се развива успешно, защото именно заради тези съоръжения много

Постъпило е предложение от народните представители Йордан Апостолов и Борис Ячев. Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение

Започваме с докладите на комисиите. Първо ще чуем Доклада на Комисията по здравеопазването. Заповядайте, доктор Дариткова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 1 февруари 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 28 февруари 2019 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 1 февруари 2019 г. На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването доктор Бойко Пенков, заместник-министърът на образованието и науката госпожа Деница Сачева, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, пациентските организации, на хотелиерската и ресторантьорската индустрия и изтъкнати медицински специалисти в областта на белодробните болести. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от вносителите – господин Георги Колев, който информира народните представители, че с предлаганите промени се цели опазване здравето на населението и по-конкретно здравето на децата и подрастващите чрез въвеждането на административни и други мерки по отношение ограничаване употребата на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн. Потребителят на водна лула (наргиле) вдишва токсични вещества, които се срещат и в стандартните цигари, но при наргилето въглените, чрез които се разпалва сместа, засилват вредите за здравето. Горенето при наргилето е съпроводено с отделяне на въглероден диоксид, въглероден оксид при непълно изгаряне, азотен диоксид, серен диоксид и твърди частици, а вдишването на въглероден оксид може дори да доведе до припадъци при някои пушачи поради острата интоксикация, породена от намаляване на преноса на кислород от кръвта в клетките. Вредите върху здравето при пушене на наргиле са свързани с увреждане на дихателната система, сърдечносъдовата система, зъбната кухина и зъбите. Господин Колев поясни че, се предлагат и съответните промени в Закона за закрила на детето, с които се въвежда забрана за предлагането и продажбата на изделията за водна лула, несъдържащи тютюн, на деца. Със Законопроекта се запълва съществуващата нормативна празнота по отношение дейността на здравните медиатори, които активно участват и подпомагат провеждането на политиките в областта на здравната профилактика сред уязвими групи от населението в общините. Регламентирането на дейността им ще допринесе за устойчивото развитие на професията на здравния медиатор чрез определяне на професионалните им компетенции, знания и умения и на механизми за проследяване и оценка на ефективността от подкрепата, която оказват. Представителите на Министерството на здравеопазването и на Министерството на образованието и науката определиха предлаганите нормативни промени като необходими и навременни, тъй като широкото разпространение на изделията за водна лула, несъдържащи тютюн, е сериозен рисков фактор за живота и здравето на подрастващото поколение. Председателят на Българското дружество по белодробни болести – доцент доктор Владимир Ходжев, изрази подкрепа за разглеждания Законопроект, като подчерта, че следва да се обмисли възможността за въвеждането на ограничителни мерки и по отношение на устройствата за нагряване на тютюн. организация господин Андрей Дамянов информира народните представители, че предлаганите законодателни промени по отношение статута на здравните медиатори следва да бъдат прецизирани при второ гласуване на Законопроекта. Обърнато бе внимание на факта, че предлаганите допълнения в чл. 29 от Закона за здравето предвиждат провеждането на политики в областта на здравната профилактика сред уязвими групи от населението в общините да се подпомага само от здравни медиатори. Беше отбелязано, че досегашната практика, опит и компетентност на съществуващите здравни медиатори е насочена изключително към ромската общност. Господин Дамянов посочи, че към момента превантивни дейности по различни национални програми се осъществяват от неправителствени организации, включително с международно финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, като групите, дефинирани като уязвими към тези заболявания, са много различни и включват групи от населението извън ромската общност. Беше изразено притеснение, че така предложените промени биха могли да възпрепятстват продължаването на дейността на тези пациентски и неправителствени организации. Въз основа на гореизложеното беше направено предложение като изпълнители на политиката за здравна профилактика на общинско ниво да бъдат включени и неправителствени организации с дългогодишен опит и развит капацитет с цел гарантиране успешното провеждане на държавната здравна политика сред всички уязвими групи в България. Националното сдружение на общините в Република България изразява подкрепа за регламентирането на статута на здравните медиатори с наредба на министъра на здравеопазването, тъй като тяхната дейност е утвърдена, търсена и изключително значима за общините. Същевременно сдружението счита, че следва да се преосмисли предлаганото включване на общинските органи и институции в планирането и разработването на политики за опазване здравето на гражданите на национално ниво. В писменото становище на Българския лекарски съюз се посочва, че разширяването на обхвата на забраната за пушене в закритите обществени места на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн, следва да бъде подкрепено, тъй като по този начин ще се гарантира здравето на българските деца. Във връзка с регламентирането дейността на здравните медиатори съсловната организация счита, че наред с подпомагане дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред уязвими групи от населението здравните медиатори следва да подпомагат и дейността на лекарите при осъществяването на определени медицински дейности. Подкрепа за предлагания законопроект се изразява и в писмените становища на Министерството на икономиката, Националната здравноосигурителна каса, Българския фармацевтичен съюз, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Сдружение „България без дим“ и на Националната мрежа за децата. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването изразиха единодушна подкрепа за предлаганите изменения и допълнения, като посочиха, че за да бъдат постигнати целите, заложени в мотивите на Законопроекта, при второ гласуване на Законопроекта следва да се прецизират текстовете на някои от предложените разпоредби. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване с 11 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! „Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 27 февруари 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 1 февруари 2019 г. От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Славчо Атанасов, който отбеляза, че с предложените изменения и допълнения се прецизират политиките в областта на здравната профилактика сред уязвими групи от населението. Основната цел на Законопроекта е опазване здравето на населението и в частност здравето на децата и подрастващите чрез предприемането на законодателни, административни и други мерки по отношение на ограничаване употребата на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн, както и на предлагането и продажбата на деца, на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн. Изразени са и мотивите, наложили това изменение и допълнение. Вносителят представи данни от изследване, според което България се нарежда на пето място сред 42 страни по пушене на наргиле поне веднъж седмично сред 11 – 13-годишни ученици, и на второ място по пушене веднъж седмично от 15-годишни ученици. По данни на Министерството на вътрешните работи в смесите, използвани за пушене на наргиле, понякога се добавят и наркотични вещества, които многократно увеличават риска за здравето на децата и създават бъдеща зависимост към наркотици. С въвеждането на забраната за предлагане и продажба на деца освен на алкохолни напитки и тютюневи изделия, така също и на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн, Законопроектът предлага изменение и в Закона за закрила на детето. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравето е подкрепен със становища от 13 институции и неправителствени организации, работещи в областта на здравеопазването. Според вносителя Законопроектът няма да има пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Към Законопроекта е приложена предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки. В последвалата дискусия взеха участие народните представители Стефан Апостолов и Славчо Атанасов. Народният представител Стефан Апостолов изрази пълна подкрепа за така представения законопроект. Народният представител Славчо Атанасов обърна внимание на факта, че поради вдишваните токсични вещества употребата на наргиле в затворени помещения е по-опасно за здравето, отколкото употребата на тютюневи изделия. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с 11 гласа 2 гласа „против“, без „въздържал се“ Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 1 февруари 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 6 март 2019 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 1 февруари 2019 г. В заседанието взеха участие от Министерството на образованието и науката: Деница Сачева – заместник-министър, и Йорданка Петрова – парламентарен секретар; представители на неправителствени организации. Законопроектът бе представен от един от вносителите му – народния представител Йордан Йорданов от парламентарната група на „Обединени патриоти“. Той подчерта, че два са основните моменти, които следва да бъдат отбелязани. Първият се отнася до промени в Закона за здравето, където към забраната за тютюнопушене в закрити обществени помещения се добавя и забрана за пушене на изделия за водна лула, несъдържаща тютюн. е промяна в Закона за закрила на детето. Към забраните за продажба на тютюневи изделия и алкохол на деца се добавя същият текст – забрана за продажба на изделия за водна лула, несъдържащи тютюни. Господин Йорданов изтъкна факта, че в Комисията са получени 12 становища от министерства, Държавната агенция за закрила на детето, представители на неправителствения сектор всички те категорично подкрепят Законопроекта и дори предлагат затягане на контрола и санкциите, които трябва да се налагат в това отношение. В последвалата дискусия взеха участие народните представители Таня Петрова, Венка Стоянова и Станислав Станилов. Народният представител Таня Петрова изказа категорична подкрепа за Законопроекта и цитира организация 2013 – 2014 г. България се нарежда на пето място сред 42 страни по пушене на наргиле поне веднъж седмично сред 11 – 13-годишни ученици, Народният представител Венка Стоянова в позицията си и на лекар изрази подкрепа за предвидените в Законопроекта мерки за ограничаване на пушенето. Необходимо е да се предприеме всичко възможно, за да се предотврати пушенето още в тази ранна възраст. Народният представител Станислав Станилов подчерта, че Законът е необходим и е важно да бъдат създадени условия той да бъде изпълняван. Заместник-министър Деница Сачева изрази подкрепата на Министерството на образованието и науката за внесения Законопроект. След проведено гласуване „против“ и 2 гласа „въздържал се“ Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5,

Няма Доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Откривам разискванията. Имате думата, уважаеми народни представители. Има ли изказвания? Становище на вносител – заповядайте, господин Ячев.

С Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за здравето се предлагат промени в две посоки. На първо място, с промяната в чл. 29 със Законопроекта се предлага регламентиране на дейността на здравните медиатори. Понятието „здравен медиатор“ се въвежда за първи път с приетата от Министерския съвет Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства. Позицията на здравния медиатор е залегнала и в частта „Здравеопазване“ на Националната стратегия за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., приета от Народното събрание. Здравните медиатори са включени като основно действащо звено и в редица други стратегически документи и програми като Националната програма за закрила на детето и Националната стратегия за демографско развитие. Функциите на здравния медиатор съгласно тези документи са свързани с провеждането на беседи за повишаване на здравната култура, включително семейно планиране, съдействие на общопрактикуващите лекари за повишаване на имунизационния обхват, извършване на патронаж над млади майки, бременни, хора с хронични заболявания и други. Дейността на здравните медиатори в страната, които са 230 в 113 общини през 2018 г., е важна за постигане на целите, заложени в стратегическите документи за осигуряване на достъп до навременна и качествена медицинска помощ и профилактика, повишаване на здравната култура и включването на повече хора от уязвими общности в здравноосигурителната система. Ключова е ролята на здравните медиатори и в имунизационните кампании сред уязвимите групи. Пример за това е успешното справяне с епидемията от морбили през 2010 г. С предложеното от нас допълнение в Закона за здравето се цели дейността на здравния медиатор да бъде нормативно регулирана. По този начин ще се постигне устойчивост на развитието на професията на здравния медиатор, нормативно регламентиране на необходимите за професията професионални компетентности, знания и умения, които здравните медиатори трябва да притежават, както и механизми за проследяване и оценка на ефективността от подкрепата, която те оказват. Нормативното регламентиране на дейността на здравния медиатор ще допринесе за утвърждаване на модела здравни медиатори на регионално ниво и изпълнението на политиката за промоция на здраве и профилактика на болестите сред уязвимите групи от населението. Втората група от предложения за промени в Закона за здравето се отнася до регламентиране забраната за пушене на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн – чл. 56 и чл. 56а. Аз тук ще съкратя накратко мотивите, защото в част от докладите на трите парламентарни комисии се изнесоха доста доказателства в подкрепа на тези предложения, но с няколко думи: с този законопроект се въвежда единен регламент за пушене на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн, какъвто е регламентът за пушене на цигари. В Законопроекта се предлага изменение и в Закона за закрила на детето – чл. 56, ал. 3, а именно: въвеждане на забрана за предлагането и продажба на деца освен на алкохолни напитки и тютюневи изделия, също така и на изделията за водна лула, несъдържащи тютюн. Целта на Законопроекта е опазване здравето на населението и в частност здравето на децата и подрастващите, като се подчертава, че ароматните смеси за пушене на наргиле съдържат или тютюн, или сушени плодове – ябълки. Във всички случаи обаче те се обработват допълнително с химически вещества за постигане на приятен вкус и мирис. При изгарянето на тези смеси всичко това се поема директно от белите дробове. Пушенето на една цигара трае между пет и десет минути. Обикновено пушенето на едно наргиле като ритуал трае между 20 и 50 минути, тоест може да се предположи, че за един сеанс пушачът на наргиле вдишва толкова дим, колкото при изпушването на 10 или повече цигари. Заедно с никотиновия дим се вдишва и димът, който се получава при изгарянето на сместа от въглени. Този дим определено е канцерогенен, тоест може да причини различни видове онкологични заболявания. Употребата на наргиле повишава и нивата на въглероден оксид в кръвта и това води до замайване и припадъци, а при децата може да доведе и до изпадане в безсъзнание. Това е така нареченото „отравяне с въглероден оксид“. При групово ползване на наргиле голяма е опасността от предаване на заразни заболявания, като хепатит, туберкулоза, херпес или респираторни заболявания. В самото устройство също се създават условия за развитие и на микроорганизми, стафилококи и гъбички, които са силно заразни. За съжаление, широко е разпространено общественото мнение, че пушенето на наргиле е далеч по-безопасно от пушенето на цигари. С разрешение на родителите дори ученици от IV, V, VI клас организират рождени дни в наргиле барове. Освен това химически обработените продукти за наргиле стават привлекателни за децата, като не им се налага да преодоляват естествената си непоносимост към острия вкус на тютюн. Това създава предпоставки за привличане на начинаещи пушачи, предимно деца и подрастващи. Така се отглеждат и бъдещи пушачи. В същото време, по данни на МВР, не са редки случаите в смеските, които се ползват за пушене на наргиле, да бъдат добавени наркотични вещества. Това многократно увеличава риска за здравето на децата и създава бъдеща зависимост към наркотици.

поне веднъж седмично сред 11 – 13-годишни ученици, но в същото време сме на второ място по пушене веднъж седмично на наргиле от 15 – 16 годишните ученици. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Ячев. Това беше становището на вносителя. Откривам разискванията. Има ли изказвания?

Моля, режим на гласуване

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, моля да подложите на гласуване процедура

за максимален срок между двете четения е прието. Преминаваме към следващата точка от седмичната програма: ДОКЛАД за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г., № 920-00-4, внесен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Докладът е внесен на 6 март 2019 г. Кой ще ни запознае с Доклада на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика? Господин Борис Ячев. Заповядайте. ДОКЛАДЧИК БОРИС Уважаеми господин Председател, искам да направя първо предложение за допуск в залата на господин Пламен Георгиев – председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чийто доклад ще разглеждаме.

Искам да Ви запозная със Становището на парламентарната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика относно Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г., г., № 920-00-4, внесен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на 6 март 2019 г.: „На свое заседание, проведено на 7 март 2019 г., парламентарната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика разгледа Доклада за дейността на

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество присъстваха: господин Пламен Георгиев – председател, и госпожа Антоанета Цонкова – член. Годишният доклад за дейността на КПКОНПИ за 2018 г. бе представен от господин Пламен Георгиев, който отбеляза, че Докладът е структуриран по направления, по които Комисията има правомощия да работи. По направление „Превенция на корупцията“ през 2018 г. са съгласувани общо 62 законопроекта, като са направени 100 бележки и 127 предложения относно наличието на корупционен риск. Постъпили са отговори в изпълнение на задължението по чл. 32, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), въз основа на които са приети 57 предложения от влезлите в сила 15 законопроекта. През отчетната година е продължило извършването на преглед и анализ на антикорупционните политики и мерки, съдържащи се в секторните антикорупционни планове на институциите. Анализирани са антикорупционните планове на 40 структури – първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет. Работено е по изготвянето на Методология за оценка на корупционния риск, която да доразвие реда и начина за оценка на корупционния риск и да разпише механизма за наблюдение. С оглед осъществяване функциите си по превенция на корупцията Комисията през отчетния период е предприела конкретни инициативи за подпомагане процеса на включване на антикорупционното обучение и възпитание на всички образователни нива. По направление „Публичен регистър“ – господин Георгиев изтъкна, че за много кратки срокове електронната система на деклариране е била надградена и оптимизирана, за да може да се обработва, проверява и публикува цялата информация, свързана с декларирането. За тази цел са проведени работни срещи за споделяне на опит и подкрепа с водещи експерти от Европейската комисия и други антикорупционни експерти с необходимата експертиза в антикорупционната сфера. По системата на деклариране, въпреки значителното разширяване на кръга лица, заемащи висши публични длъжности, задължени да подават декларации, Комисията е извършила в законоустановения срок публикуването на

Публикувани са също така встъпителните и финални декларации, подадени в периода от 1 януари до 31 юли 2018 г. от лица, заемащи висши публични длъжности.

102 финални декларации. Общо 148 лица не са подали или са подали извън законоустановения срок съответните декларации, от които 25 лица по реда на отменения закон. По механизма на проверка – служителите на Комисията са извършили проверка на 9066 лица, попадащи в обхвата на Закона, като 5116 лица са подали ежегодни декларации, 3568 задължени лица са подали встъпителни декларации и 392 задължени лица са подали финални декларации. Господин Георгиев посочи, че на този етап е постигната основната цел на системата на деклариране и механизма на проверката, като е осигурена прозрачност. Дадена е възможност на българските граждани и институции да се информират за имуществото и доходите на лицата, заемащи висши публични длъжности. По направление „Установяване конфликт на интереси“ – през 2018 г. са образувани 119 производства за извършване на проверка за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси, като през този период Комисията е продължила работата и по производства, образувани пред Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по отменения Закон Общо през 2018 г. КПКОНПИ е постановила 140 решения по същество и за прекратяване и е наложила глоби и санкции по наказателни постановления в размер на 105 260,40 лв. По направление „Противодействие на корупцията“ – през 2018 г. в Комисията са постъпили от органите на прокуратурата общо 343 прокурорски проверки по смисъла на Закона за съдебната власт, по които са извършени или се извършват оперативно-издирвателни и справочни мероприятия. Работата по 224 проверки е приключила и резултатите са докладвани на органите на прокуратурата. За същия период в дирекцията са постъпили по компетентност 701 сигнала, по които са извършени конкретни действия и проверки, включително и снемане на обяснения от лица. Господин Георгиев обърна внимание и на факта, че през 2018 г. отнетите в полза на държавата от КПКОНПИ имоти и автомобили формират 90% от общите приходи от реализация на имущество от Националната агенция за приходите. наскоро промени в Наказателно-процесуалния кодекс на Комисията е възложено и управлението на обезпеченото от прокуратурата имущество. От практиката досега се знае, че хората се интересуват от това какво се случва с имуществото на проверяваните лица, които често са и подсъдими.

нашата страна. Господин Георгиев изтъкна, че вече има работещ Регистър на обезпеченото имущество, в който е попълнена цялата информация за него. Приети са вътрешноведомствените актове, регламентиращи обмена на документи обмена на документи и информация между дирекциите на специализираната администрация относно обезпечените имуществени обекти. Относно сътрудничеството и взаимодействието с други ведомства и организации, както и с постигнатото по линия на международното сътрудничество, господин Пламен Георгиев отбеляза, че не само са запазени, но са развити и разширени добрите контакти и взаимодействието с всички партньори на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и на останалите структури, влезли в нея по силата на приетия преди година и половина закон. В заключение господин Георгиев отбеляза, че с приемането на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е извършена всеобхватна реформа на законодателната уредба за превенция на корупцията, публичност на имуществото на лица, заемащи висши публични длъжности, установяване конфликт на интереси, отнемане на незаконно придобитото имущество и противодействие на корупцията. В обсъждането на доклада взеха участие народните представители: Борис Ячев, Слави Нецов, Спас Гърневски, Иван Вълков и Симеон Найденов. Поставени бяха различни въпроси относно постигнатите резултати от извършената през 2018 г. дейност на Комисията. След проведената дискусия Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика с 6 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията

Преминаваме към обсъждане след Становището на Комисията. Откривам разискванията. Има ли желаещи за изказвания? Заповядайте, господин Вълков.

на постигнатите резултати през 2018 г., както и на осъществените контакти, които са на международно и на междуинституционално ниво. Не мога да не отбележа положителния факт, че Докладът беше подаден в Комисията близо месец по-рано от срока, който е определен от от Закона. Смятам, че беше добре днес да присъстват и колегите от опозицията, които изразяваха най-много критики по приемането на Закона и съставянето на тази комисия, както и резерви по нейната дейност, защото Докладът, който ни беше предоставен, и резултатите най-вече от работата на Комисията говорят за ефективността на нейната работа. Ще се опитам да Ви запозная с някои конкретни дейности и резултати от дейността на Комисията по отделните направления. През 2018 г., както господин Ячев каза, са направени проверка и анализ на декларации за имущество на над 9066 лица, вследствие на което са образувани 119 производства за извършване на проверка за установяване, наличие или липса на конфликт на интереси, като от тях 28 решения са за установяване на конфликт на интереси интереси и 50 са без установяване на конфликт на интереси. Основна дейност в работата на Комисията – на специализираната дирекция „Противодействие на корупцията“. Бяхме запознати от председателя на Комисията с проверките, които се извършват от прокуратурата – над 343, както и сигналите, които са постъпили в Комисията – над 701. Заслужава си обаче да запозная народните представители с някои от основните и мащабни акции на Комисията, а именно: през месец февруари 2011 г. са повдигнати обвинения към кмета на Септември за неправомерни действия. Същият месец са извършени съвместни действия по разследване, претърсване и изземване на двама бивши кметове от 2014 г. на община Перник за престъпления по чл. 282, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.

за получаване на подкуп в размер на 70 хил. евро при задържане на кмета и заместник-кмета на район „Младост“, и не на последно място, през месец септември 2018 г. съвместна акция на КПКОНПИ заедно със Специализираната прокуратура за извършено престъпление от трима общински съветници и магистрати. През месец октомври същата година е проведена и специализирана операция с участието на МВР под ръководството на Специализираната прокуратура по водено досъдебно производство и за извършени престъпления от ръководни служители в Държавната агенция за българите в чужбина. За дейността на Комисията говорят и извършените проверки по установяване на незаконно придобитото имущество. За 2018 г. има 1929 уведомления за 2707 лица. По тях са образувани 2333 проверки, от които 90 проверки са с изготвени протоколи за отказ за образуване на проверки, а образуваните производства по реда на Закона за 2018 г. – Комисията е образувала пет производства на основание чл. 107, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Общата стойност на внесените и уважени от съдилищата искове с правно основание по чл. 116, ал. 1 са в размер на 826 хил. Друга част от дейността на Комисията е по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество в периода 2018 г. – 84 уведомления за 139 лица, по които са образувани 97 проверки. През 2018 г. Комисията е образувала 176 производства по чл. 21, ал. 1 от Закона. Обезпеченията по тези производства са на обща стойност 285 млн. 965 хил. 006 лв.

в полза на държавата е отнето незаконно придобито имущество на обща стойност 5 млн. 891 хил. 457 лв. Анализът на престъпленията, за които са извършени проверките и са внесени и одобрени исковете за обезпечаване, и са образувани досъдебни производства, сочи, че най-голям относителен дял са престъпленията по чл. 255 от Наказателния кодекс, тоест престъпленията против финансови, данъчни и осигурителни системи – около 30%. Следват престъпленията по чл. 321 от Наказателния кодекс за организиране и членуване в организирана престъпна група от порядъка на 12 – 13%, по чл. 354а от Наказателния кодекс за задържане, разпространение на наркотични вещества и по чл. 253 от Наказателния кодекс за пране на пари. Всичко, което прочетох, уважаеми дами и господа, не са само факти и цифри. Това е резултат от работата на Комисията. И това е работата на Комисията за по-малко от година. Година, в която беше приет Законът, в която беше формирана Комисията, в която се вляха Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност престъпност към Министерския съвет. В този кратък период Комисията бе добре организирана. Смятам, че трябва да ѝ дадем висока положителна оценка за работата с нашето гласуване на днешното днешното заседание. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Вълков. Има ли народни представители, които биха взели отношение към изказването? Възможност за реплика желае ли някой да ползва? Не виждам заявки. Други изказвания? Заповядайте, господин Гърневски, за изказване. Имате думата.

да се извиним на празните столове в залата, но те може би ще разберат по-добре това, което искаме да кажем, от онези, които би трябвало да седят на тях. Единодушно е мнението на парламентарната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика по отношение на Доклада, който беше представен от КОНПИ, беше разгледан обстойно, анализиран детайлно. Това впечатление, което всички ние – членовете на парламентарната Комисия, изразихме след обсъждането, че в България има силен и работещ Закон, особено след поправката за гражданската конфискация, професионален и мотивиран състав на КПКОНПИ,

разгледам от друг аспект тази една година и ще попитам: кой саботираше Антикорупционния закон с провокации, заблуди и внушения, когато той беше обсъждан и приеман в това Народно събрание?

след това президентът на БСП наложи вето, след това си спомняте, че имаше опити за елиминиране на гражданската конфискация при евентуална оправдателна присъда. Защо е основният въпрос. Защото тези, които саботираха Закона, отлично знаят кои могат да попаднат като по-едри риби, казано на жаргон, под действието на този закон. И едногодишната дейност на Комисията показа това. Госпожа Нинова непрекъснато, и днес внушава по телевизии, по медии как в момента управляващи, или хората в тази зала, сключват съглашения, грабят национално богатство. Единственото, което дава за пример, е предстоящата концесия на летище София. Явно тя не може да разбере, че концесията на летище София не е просто разграбване на национално богатство. Концесията на летище София е единствената възможност това национално богатство да бъде развито. Когато от другия край на Черно море имаме построен летищен комплекс – мастодонт, топ 5 в света, със 150 милиона пътникооборот годишно, а нашето летище в София няма повече от 6 милиона пътникооборот, ако то не бъде развито по съвременните механизми на развитие, какъвто е концесията, това значи, че в близко време ние няма да имаме сериозно летище. летище. Тези, които работят, и тези, които гласуват това летище да бъде развито по съвременните механизми, така както са летищата в Европа и света, ще помогнат това богатство да бъде развито. Тя нещо, разбира се, не е разбрала. Нашият отговор обаче на истинските причини за съпротивата на БСП, президента и техните последователи срещу приемането и действието на Антикорупционния закон. Първият отговор беше даден от господин Ячев с отчета, с изказването на господин Вълков за дейността на КОНПИ. Вторият отговор: тази година бяха разнищени обществено значими афери, и то с имената – публично ясни и известни. в Испания беше арестуван един от големите олигарси Ветко Арабаджиев – съдържател на несметни богатства по време на криминалния преход и, разбира се, доказан агент на Държавна сигурност. Бенчо Бенчев е свързан с БСП в управлението на Бургас и ятак на така наречения Митьо Очите. Миньо Стайков и син – свързани с БСП, крупни и несметни богатства. Всички сме наясно! Николай Банев – виждате ли, минали са 30 години, а сега излизат истините за тези герои на прехода, които всъщност са взели, злоупотребили, придобили това национално богатство, заради което от БСП ги е страх да има такъв закон. Ние знаехме само, че Николай Банев е бивш комсомолски лидер. После разбрахме, че е син на най-младия ятак в историята на БКП – Йордан Банев,

Но тези дни стана ясно, че двамата съдружници при похода на Банев към големите пари и към големите богатства са всъщност двама висши служители на Второ главно управление на Държавна сигурност – полковник Костадин Костадинов и един от шефовете на Второ главно управление Росен Араклиев. Той пък се оказва син на командира на хасковския партизански отряд „Асен Златаров“. Тези двамата са организирали фирмата. Николай Банев е бил поканен само като подставеното лице, което да подписва. Виждате ли по какви механизми?! Когато в тази зала, тук, говорим две години кои са истинските крадци на националното богатство, ето сега нещата започват да си излизат и идват на мястото. Нека да минем и през нашия град – през Георги Гергов, член на Висшия съвет на БСП, областният лидер, почетният руски консул. Не знам точно колко е придобил в страната, но в Пловдив изчезнаха държавни общински имоти за милиард и 200 милиона. Това сме го споменавали като сума, но сега, понеже пловдивчани не са спрели да питат по този въпрос, има протест в Пловдив – в момента тече за един от отвлечените от общината имоти. Само пловдивските имоти са за 200 милиона – говорим за 14 имота в Стария град, Европейската столица на културата, с къщи, с инфраструктура. Те са безценни по същество, с всичко, което е по тях – простират се на шест декара и половина. Имаме 40 декара около Панаира, 18 декара до хотела на Гергов „Санкт Петербург“, 40 декара цветарници на Пловдив, в които се сеят цветята, разсадът, за да озеленяваме и да разкрасяваме Пловдив. Всичките 300 декара разсадници, които поддържат зелената система на Пловдив! Всичко това е налято от общината в една смесена фирма, преобразувани мафиотски в капитал, общината губи своите активи и имоти за 200 милиона отиват под контрола на господин Гергов. С тези 200 милиона обаче започва приватизацията на Международния панаир, който е държавна собственост! Тези 200 милиона помагат господин Гергов с неговите фирми и с пловдивските имоти да стане мажоритарен собственик на Пловдивския панаир със стотици декари и с всичките палати

от 15 юни 2006 г. до 19 април 2007 г., когато заместник-министър на икономиката и председател на Борда на Пловдивския панаир и отговарящ за приватизацията в Министерството на икономиката е бившата синя приватизаторка и днешен червен лидер на БСП госпожа Корнелия Нинова. Тя, която говори за възраждане на системата и за справедливост!

Скоро ще трябва да отговори къде са архивите на „Техноимпекс“, защото тези дни около парламента идват хора, които са работили в „Техноимпекс“. Тук има и колеги народни представители, които присъстваха на разговора. Идват тези отрудени хора и казват: къде е този архив, ние не можем да се пенсионираме. Тя, която говори за марковските бабички как им вземат по левче и петдесет. Къде взехте труда, госпожо Нинова, на тези хора? Защо не застанете пред тях? Защо не им дадете документи? Защо ги лишавате от пенсиите, от живот, от хляб? Може би столовете ще отговорят по-добре от нея! Тези дни излязоха още данни – и още 30 години ще излизат данни от Комисията по досиетата, и за банковите фалити, и за приватизационните фондове, и за криминалната приватизация. Навсякъде изпълзяват сенките и имената на хора, изцяло свързани с бившата комунистическа номенклатура и репресивния апарат от Държавна сигурност. Няма празно, дами и господа! Било е грабене като за световно! Изброихме единици от известните олигарси. Всички видяхте – до един червени. Истината е, че не всички редови комунисти, не всички те са крадци, мошеници, злоупотребили с национално богатство. Има много достойни хора, които също гласуват. Но истина е, че всички, които излязоха с имената си на светло тази година, произхождат от комунистическата номенклатура и Държавна сигурност. Ето кои всъщност са приватизирали, кои са придобили националното богатство на България! Неслучайно нашата парламентарна Комисия за борба с корупцията има единодушно решение между себе си, че настояваме за проверка на обществено значими сделки. Там, където има доказани закононарушения и престъпления като тези, с които КОНПИ разследва, всичко това нещо да се връща на държавата и да отиде в социални фондове и за увеличение на заплатите на хората. Ако се върне една трета от онова, което е разграбено, днес пенсиите най-малко ще бъдат три пъти по-високи, наред със заплатите. Там са богатствата на България. Сега, когато имаме сериозна вътрешна икономическа и външно-политическа стабилност, когато Антикорупционният закон работи и прибира незаконно придобитото, Вие, другарко Нинова, обикаляте от телевизия в телевизия и проповядвате демагогската си визия именно с целта да спрете процесите по възстановяване на българската справедливост чрез отнемане на незаконно придобито имущество. Обвинявате ГЕРБ и управляващите, но когато Вие грабехте, ГЕРБ въобще го нямаше на сцената. Докога ще заблуждавате хората? Не е ли време да спрете с тези лъжи и с този цинизъм? Само преди два дни в една от телевизиите застанахте и казахте: „Милите марковски бабички, на които им треперят ръчичките – от работа и от труд са съсипани, вземат по 1,50 лв., за да участват в танцовата трупа.“ Проверихте ли случая, другарко Нинова? Ми как тези треперещи бабички ще играят два часа на сцената врачанска ръченица? Ми и Вас да Ви закарам там, няма да издържите 15 минути. Няма никакви бабички и никакъв лев и петдесет! Има танцов състав. Най-старата бабичка е на 35 години! Всички други са два пъти по-млади от Корнелия Нинова. (Оживление.) Е, там се взема по четири лева на репетиция от всеки. Разбира се, че не са издавали бележка.

Не е чела Закона, че читалищата не зависят и не са подчинени на кметовете. Те работят по Закона за читалищата, имат си избрани управител, председател на читалището, секретар.

Така не се управлява. Най-важното, което е забравила Корнелия Нинова, е да провери кои са аджеба председателят и секретарят на това читалище. Защото аз си направих усилията да проверя. Оказа се,

години ГЕРБ лекува заедно със своите партньори смъртоносните рани, които като безродници и крадци нанесоха на българския народ. Лечението се оказа успешно, защото национално проучване, и обяви, че все повече млади хора в България не желаят да емигрират и искат да останат в родината си, защото вече има условия за нормален живот тук. Най-важното е, че по-голяма част от тях казват, че предпочитат дясно, а не ляво управление от това, което им предлага по всяка телевизия тази бездарна нова визия. Тази година предстоят два избора, в които ще бъдат пречупени амбициите на БСП да докопа властта през задния вход на демокрацията. Ще загубят безапелационно и двата вота. Единият е след Великден. Както казва народът: „Когато си имаш късмет и на Великден бой

Не разбрахте ли, че: „суверенът няма власт повторно да даде на партия, която за световно го краде“?! А Вие самотни и празни седалки и банки, ако някога се върнат тези хора, Вие трябва да припомняте: „от този опустошителен, властови нагон остана празен вляво парламентарният салон“. Благодаря Ви.

за изказване заяви господин Кирилов. (Реплики.) Господин Георгиев ще има възможност да направи изказване, след като приключим с изказванията на народните представители. Заповядайте, господин Кирилов, имате думата за изказване.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество! Колеги, ще започна по-рязко – с възражение по хода на този доклад, който е пристигнал в Народното събрание

Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Уважаеми господин Председател, остро възразявам пред Вас по отношение на това разпореждане, включително смятам, че възражението е в срока по Правилника, но тъй като вече Докладът е в пленарната зала, няма как да напиша възражение до Председателския съвет. Смятам, че в конкретния случай е пренебрегната Комисията по правни въпроси, която, както знаете, досега обсъждаше годишните доклади на антикорупционните органи, включително продължава работата си по изследване и анализа на законодателството. Особено важно беше в този едногодишен период Комисията по правни въпроси, тъй като е сезирана и има законодателна инициатива за изменение на Закона за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, да разгледа настоящия първи Годишен доклад на новия антикорупционен орган. Това не е сторено. Вместо това, за шест дни ние обсъждаме Доклада в пленарната зала. Разбира се, във вчерашния ден и днес аз успях да се уведомя за данните, които са включени в Доклада, но смятам, че другите членове на Комисията по правни въпроси не са могли да сторят това и не са могли да участват в този дебат. Моля, оттук нататък това да се има предвид, включително да се има предвид и по отношение на разпределението на законопроектите, които са свързани по материя с работата на Комисията. Ще премина по същество. Освен възражението ми във връзка с хода на обсъждането, бих искал да анализирам част от фактите и обстоятелствата, които са посочени в Доклада. Първо, искам да кажа, че този доклад е важен и индикативен. Той показва какъв беше стартът на новия консолидиран антикорупционен орган. Този старт беше успешен и ние от тази трибуна можем смело и обосновано да кажем, че органът заработи. Заработи с висок старт, отговори на очакванията, които законодателният орган му възложи в тази връзка. Включително в хода на едно много сериозно преструктуриране мисля, че работата и движението по преписки в съответните направления се ускори, качествено се подобри и се показа взаимовръзката и взаимодействието между новия антикорупционен орган с другите праворазследващи институции в Данните безспорно сочат това. Няма да чета числа за преписки и за сигнали – колегите преди мен посочиха тези данни, те са достатъчно ясни и категорични за това, че

водят до резултат и се постига целта на дейността в работата на Комисията, включително и в превантивната, включително и в санкционната. Затова поздравявам Комисията, пожелавам успех в работата и в развитието ѝ. Същевременно искам да посоча, че твърденията, че се ограничава сигналната дейност, също се оказаха необосновани. От данните в Доклада се вижда, че за краткото време – десетте месеца ефективна работа на Комисията, имаме над 700 сигнала. Виждаме, че по тези сигнали се е работило резултатно, виждаме, че имаме произнасяне по повече от 80, та дори и 85% от тези сигнали.

кратко – завършвам. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество действително установи своето място в системата от органи за борба с корупцията и с корупционния риск.

производствата по отделните видове престъпления. Безспорно, в тази връзка Правната комисия също трябва да продължи взаимодействието си с антикорупционния орган. Изказвам адмирации към работата на новия състав на Комисията. Пожелавам успех и дръзновение, и възстановяване на доверието в правния ред и във върховенството на закона! Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Кирилов. Има ли реплики към изказването? Не виждам заявки за реплики. Други изказвания? Няма желаещи. Господин Георгиев, заповядайте.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

Искам да благодаря на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Това не са просто едни благодарности, които с оглед на учтивост, а защото наистина от тази комисия имаше много отговорно отношение към нашия доклад. Той беше много колегиално обсъден, дадоха се съответните бележки, предложения, становища. Проведохме една много ползотворна беседа с членовете на тази комисия. Въобще, през цялата изтекла година, бяхме канени и участвахме на няколко заседания на тази комисия, така че не само запознахме членовете ѝ детайлно с нашата работа, но също така обсъждахме някои възникнали проблеми, получихме предложения и решихме част от тези възникнали проблеми през годината. Аз смятам, че положихме началото на едно реално, ползотворно сътрудничество, което ще имаме възможност, надявам се, и в бъдеще да продължим. Съвсем накратко. По направление „Превенция на корупцията“ – това е бившата структура БОРКОР, която се вля в новата антикорупционна комисия. През 2018 г. бяха съгласувани 62 законопроекта, бяха направени 101 бележки и 127 приложения, като 57 от направените от нас бележки бяха приети. Беше извършен сериозен анализ на антикорупционните планове на повече от 40 структури. Знаете, че Комисията отговаря за антикорупционната политика на страната. Бяха предприети и много превантивни мерки във връзка с въвеждане на антикорупционното обучение.

антикорупционно обучение. Проведени са разговори и предстои въвеждане вече и в гражданското образование в училищата на антикорупционното обучение. Стартираха много други проекти. Проведохме една сериозна кръгла маса с международно участие във връзка именно с с антикорупционното обучение. Има и много други превантивни мерки, които бяха предприети през годината, но не искам да Ви отегчавам. Всичко това е посочено в Годишния доклад. По направление „Публичен регистър“ бяха приети 2866 ежегодни декларации, 3568 – встъпителни, и 102 финални декларации. Искам обаче да кажа нещо, което не фигурира в Доклада. Проверката на тези декларации в Комисията приключи. За съжаление обаче в повече от 700 декларации има или пропуски, или несъответствия. Засега казвам само тази цифра, която за нас е доста шокираща, доста фрапираща, защото досега, в общи линии, при проверките, докато тази тази дирекция беше в Сметната палата, цифрите бяха много по-малки. Отдавам го на това, че се въведоха нови декларации, но има страшно много несъответствия. Сред тях има лица от всички проверявани от нас кръгове, включително народни представители, министри, заместник-министри, кметове, общински съветници. По процедура сега те ще бъдат поканени да отстранят тези пропуски, които сме констатирали в декларациите, след което вече ще оповестим и списъка с лицата. Надявам се може би

Мога да кажа, че спазихме сроковете и Комисията прие, обработи и провери детайлно всички декларации, които бяха подадени пред Комисията по направление „Публичен регистър“. По направление „Конфликт на интереси“ ще дам само цифрите. През 2018 г. са постановени 140 решения, от които 28 са с установен конфликт на интереси. Само ще Ви кажа, че за по миналата 2017 г. конфликтът на интереси е установен само по това се дължи и е благодарение на Закона, който приехте Вие, защото вече можем да ползваме източниците на всички други институции, на публичния регистър, на Дирекцията за разследване

По направление „Противодействие на корупцията“ – това е направлението за наказателни разследвания. Няма да посочвам отново акциите, бяха споменати от преждеговорившите. Наистина мисля, че имахме редица успешни акции, като като за нас успех представлява това, че прокуратурата в крайна сметка уважи тези данни и доказателства, които събрахме, и повдигна обвинения. Разбира се, част от досъдебните производства са се превърнали в съдебни. Те са висящи пред съда, но оттам нататък вече прокуратурата следва да защити държавния интерес пред съда и да се достигне и до евентуално осъдителни присъди. През 2018 г. са ни възложени от прокуратурата 343 прокурорски проверки, от които 242 вече са приключили още в рамките на миналата година, за тази година цифрата е по-голяма. Имаме 701 сигнала. Самият този факт мисля, че е доста красноречив. Може да се провери, имаше и такива изследвания от неправителствени организации, в много пъти по-малко сигнали. Мисля, че това все пак е един добър знак за доверие в нашата все пак много млада, но, според мен, вече интензивно работеща институция. По линия на установяване на незаконно придобитото имущество – през 2018 г. са получени 84 уведомления за 139 лица, за които са образувани 97 проверки.

имущество, което влиза в бюджета. Сътрудничеството с международните организации се надгради. Запазихме всичко съществуващо, което беше от предишните органи. мрежа от звена за контакт срещу корупцията), вече като нова антикорупционна комисия, така че вече фигурираме и на европейската карта на антикорупционните институции. Съвсем на финала искам да кажа всъщност каква беше добавената стойност от създаването на този орган. Всяка една от структурите, които се вляха в новия орган, вече може да ползва цялата информация, всички проверки, които се извършват в Комисията. Мога да дам простия пример защо според мен не беше докрай ефективна бившата БОРКОР – просто защото те просто защото те нямаха връзка с практиката. Сега от всеки един практически случай се извежда частното и се създават генерални превантивни мерки, ползва се информацията от различните звена в Комисията и затова по всички направления Комисията бележи изключително сериозен ръст на резултатите, които са постигнати. И с това искам да приключа изложението си по Доклада за дейността на Комисията през 2018 г. Искам още веднъж да благодаря на Вас – депутатите, и то

гражданската конфискация в България. И тук специални благодарности и лично към председателя на Правната комисия, и въобще към Правната комисия, която реагира изключително бързо и препотвърди пред цяла Европа, че в България има гражданска конфискация, тя действа и не е обвързана с наказателното преследване, защото в противен случай, ако не беше Вашата навременна реакция, тук вече щяхме да казваме, че в България нямаме гражданска конфискация и не можем да отнемаме имущество по този институт, по който в момента имаме внесени искове за над 3 милиарда за суми, като брой дела – над 700, които са висящи в съда.

вече постигна едни много сериозни резултати и наистина мисля, че в борбата с корупцията се положиха едни сериозни основи, които само в рамките на няколко месеца доведоха до много добри резултати. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.) Уважаеми народни представители, времето напредна, всъщност се изчерпа времето за днешното парламентарно заседание. Гласуването по разглежданата точка четвърта от седмичната програма ще проведем утре.